Osamnaesti, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom, bilo je drugo čitanje P.Z.E. br. 47.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica

čije je prvo čitanje prihvaćeno na sjednici Hrvatskog sabora 9. svibnja ove godine. Temeljem zaprimljenih i primjedbi i mišljenja Hrvatskog sabora, dodatnih konzultacija sa strukom, predlagatelj je pripremio konačni prijedlog zakona, a razlika u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na tekst koji je usvojen u prvom čitanju odnose se na jasniju definiciju brokera u skladu s primjedbom Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Također odredbe konačnog prijedloga zakona dorađene su u skladu s primjedbama nomotehničke naravi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Kratki podsjetnik, roba s dvojnom namjenom je, uključujući računalne programe i tehnologiju roba koja se može koristiti, kako u civilne, tako i u vojne svrhe i koja se na bilo koji način može u cijelosti ili djelomično upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja. Primjer robe s dvojnom namjenom su recimo radijski odašiljači koji u civilne svrhe služe za emitiranje radijskog programa, međutim u modificiranoj verziji ti isti radijski odašiljači se mogu koristiti i u vojne svrhe, odnosno za ometanje ometanje drugih radiopostaja kao i radio-navigacijskih uređaja. Osnovne izmjene i dopune ovog zakona odnose se na propisivanje uvjeta za provoz robe s dvojnom namjenom, odnosno zabranu provoza kada postoji opravdana sumnja da se provozi roba koja će se koristiti za proizvodnju kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja, uvjeta za pružanje brokerskih usluga, dakle usluga posredniče naravi u smislu ugovaranja poslova za kupovinu ili direktna nabava te prodaja robe s dvojnom namjenom iz jedne u drugu državu. Ovim se prijedlogom dostižu standardi koji su postavljeni rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a o sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje. Slijedom navedenog, sve države članice UN-a obvezale su se donijeti nacionalne propise s ciljem onemogućavanja širenja nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja. Ovim izmjenama zakona ne usporava se niti se ograničava međunarodna trgovina materijalima, opremom i tehnologijom koja se koristi u mirovne svrhe, već se omogućava zaustavljanje transakcije robe s dvojnom namjenom u slučaju opravdane sumnje da se ona može koristiti za proizvodnju oružja za masovno uništenje. Zaključno, temeljem ovog izlaganja kao i promjena koje smo napravili u odnosu na prvo čitanje, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da se prihvati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom. Zahvaljujem. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzetu riječ? Ne. Otpada raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane zastupnice i zastupnici. Kada govorimo o izvozu robe sa dvojnom namjenom, onda moram naglasiti da je Republika Hrvatska uspostavila učinkoviti sustav nadzora roba sa dvojnom namjenom donošenjem Zakona o izvozu roba sa dvojnom namjenom 2004. godine, a isti je zakon u primjeni bio od 1. siječnja 2005. godine. Obzirom da je to roba koja ima dvojnu namjenu, namjenu, uključujući i računalne programe i tehnologiju, ako još se može koristiti kao u civilne, tako i u vojne svrhe te roba koja može biti upotrijebljena u neeksplozivne svrhe, ali koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnju nuklearnog oružja i drugih nuklearnih eksplozivnih naprava. I zato je potrebno imati poseban nadzor izvoza roba sa dvojnom namjenom, a u ulozi sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje. Znamo da to danas predstavlja veliku prijetnju regionalnoj i svjetskoj sigurnosti. Kada je donesen Zakon o izvozu roba sa dvojnom namjenom ispunjen je jedan od važnijih uvjeta u članstvu u međunarodnim režimima, a kontrolu izvoza je Republika Hrvatska donijela u lipnju 2005. godine te postala članica za kontrolu konvencionalnog oružja i roba sa dvojnom namjenom i grupe za sprječavanje i širenje nuklearnog oružja i materijala, a u travnju 2007. i u australske skupine za kontrolu kemijskog i biološkog oružja. Temeljem Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom Vlada Republike Hrvatske donijela je uredbu o popisu roba sa dvojnom namjenom, a koja se redovito usklađuje sa propisima Europske unije. Što je cilj novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu roba sa dvojnom namjenom? Želi se unaprijediti, ojačati sustav nadzora izvoza roba sa dvojnom namjenom. Također će se dostići standardi koji su postavljeni Rezolucijom Vijeća sigurnosti i Ujedinjenih naroda, a odnosi se na sprječavanje i širenje oružja za masovno uništenje. Odlukom Vijeća sigurnosti i Ujedinjenih naroda države su se obavezale donijeti propise kojima će se onemogućiti širenje nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja. Bitno je donijeti i propise kojima će se regulirati provoz za robu sa dvojnom namjenom, a koja se može koristiti za proizvodnju oružja za masovno uništenje te propisati kazne za prekršioce propisa. U novom zakonu provoz robe s dvojnom namjenom koja je navedena u popisu roba, a temeljem zakona ministarstvo može zabraniti ako bi roba mogla biti u cijelosti ili djelomično korištena u svrhe nedopuštene zakonom. Izvoznik robe može biti pravna ili fizička osoba, obrtnik sa sjedištem odnosno boravištem na teritoriju Republike Hrvatske ili fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Roba s dvojnom namjenom može se izvoziti samo na temelju izvozne dozvole koju izdaje ministarstvo. Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole podnosi se ministarstvu, a izdaje se na prijedlog povjerenstva. Ministarstvo može i poništiti dozvolu ako se utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih i nepotpunih podataka. Također su predviđene i kazne za prekršitelje zakona, a i nisu male obzirom da se radi o specifičnoj robi. Bitno je napomenuti da se provode i seminari o nadzoru izvoza roba sa dvojnom namjenom u Hrvatskoj gospodarskoj komori sa domaćim proizvođačima izvoznicima također uz suradnju Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, također i Ministarstva gospodarstva te predstavnici znanstvenih razvojnih institucija te carinskih otpremnika. Također su se svi složili da je riječ o robi koja služi za civilnu te vojnu upotrebu, a može se upotrijebiti i za proizvodnju oružja za masovno uništenje. Također je napomenuto kako je najvažnija prevencija odgovorni sustav izvoznih kontrola, a to je upravo u prijedlogu zakona i rečeno. Izmjene i dopune ovoga zakona su prihvatljive i potrebne. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu roba sa dvojnom namjenom. Hvala U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo samo nekoliko rečenica. Dakle Hrvatska ima Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom od 1. siječnja 2005. godine, gdje je uspostavljen nadzor upravo nad ovom robom koja se može upotrijebiti i u civilne i u vojne svrhe. Činjenica je da se ovim izmjenama i dopunama želi poboljšati nadzor nad izvozom odnosno prometom robe dvojne namjene, ali isto tako i da je Vijeće sigurnosti svojom rezolucijom donijelo donijelo odrednice o sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje. Dakle u ovim izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom je na neki način i usklađenje sa rezolucijom u smislu naravno poboljšanja nadzora sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, ali isto tako i sa prijedlogom Europske komisije Europske unije koji negdje datira iz prosinca dakle krajem 2006. godine, ali koje je Vijeće Europe još uvijek odnosno Europska unija nije usvojila. U ovim izmjenama i dopunama uvodi se nova terminologija odnosno regulira se izvoz robe s dvojnom namjenom u dijelu provoza robe. Isto tako pozornost se daje brokerskim uslugama, ali i tehničkoj pomoći. Osim toga u ovim izmjenama i dopunama dane su i kaznene sankcije, dana je mogućnost carini da zaustavi sve da zaustavi sve djelatnosti vezane za izvoz, za provoz, za brokerske usluge, ali isto tako i pravosudnim tijelima da može izreći i odgovarajuće sankcije. Mislimo da je ovo korak naprijed u sprečavanju izvoza, ali i uporabe, a posebno nadzora robe koja se može upotrijebiti u vojne i civilne svrhe. smatramo u HDSSB-u da se radi o sveobuhvatnom zakonu o izmjenama i dopunama ovog zakona i HDSSB ove izmjene i dopune Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom će podržati. Hvala. Pojedinačna rasprava. Prvi je gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Zakon se u odnosu na prvo čitanje nije značajnije mijenjao, odmah je bio dobro pripremljen te su bile potrebne samo manje dorade. U zakonu su sad uvažene primjedbe vezane uz definiciju brokera. Sada je definirano da je broker u smislu ovog zakona pravna ili fizička osoba, obrtnik sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske te pruža brokerske usluge. Došlo je i do nomotehničkih dorada prema sugestijama Ureda za zakonodavstvo. Ovim zakonom Hrvatska postaje dio mreže zemalja koje kroz Vijeće sigurnosti Ujedinjeni naroda pronalaze rješenja za zaštitu od terorizma. Jedna od mjera je kontrola nad izvozom robe koja se može koristiti u vojne svrhe i koja može pomoći u proizvodnju nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava. S obzirom na kvalitetno kako formalno tako i sadržajno rješenje te na uključena poboljšanja podržavam prijedlog zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Pa evo dozvolite nekoliko riječi čini mi se o ovom važnom zakonu sa više aspekata. Govoreći prvi puta o ovom zakonu, točno 21. travnja 2004. godine rekao sam sljedeće: ovaj zakon zaslužuje čini mi se puno više pažnje. No, iz različitih razloga neke važne stvari prebrzo prolaze pored nas i ne uočavamo njihov puni značaj. Zašto? To je važno i ključno pitanje i zbog toga bih nešto više o tome htio reći. Čini mi se da je mnogo toga što je rečeno na određeni način pojednostavljivanje suštine. Govoriti o robama dualne namjene znači direktno govoriti o visokim tehnologijama, znači direktno govoriti o visokim tehnologijama, jer isključivo one robe koje imaju takav karakter imaju razloga biti upotrebljavane u razvoju najsofisticiranijih naoružanja i vojne opreme. I to je ključno važna stvar koja mi se čini nije u dovoljnoj mjeri prepoznata i naglašena. Govoriti o robama dualne namjene, istovremeno znači indirektno i o gospodarstvu utemeljenom na znanju. Tog bi trebali biti svjesni, jer upravo najnaprednije tehnologije, koje se koriste u vojnim programima imaju takav karakter. Koliko uvozimo tih tehnologija pokazuje i ukazuje na strukturu gospodarstva, složenu sofisticiranost, sposobnost da se generira konkurentan proizvod i da se generira na globalnoj razini novo dodana ili novostvorena vrijednost. Istovremeno govoriti o tom zakonu, znači ono o čemu je jedino isključivo raspravljeno o zloupotrebi ljudskog znanja i mogućoj zloupotrebi visokih tehnologija, nažalost danas u funkciji međunarodnog terorizma. I u tom kompleksu, ta tri aspekta treba promatrati ovaj zakon i želim zbog toga možda više reći o onom prvom dijelu ovog zakona koji ukazuje na visoke tehnologije, na strukturu gospodarstva jedne države, indirektno na gospodarstvo utemeljeno na znanju proliferacija takvih proizvoda, velika je opasnost za svjetski mir i sigurnost i zbog toga se čitavim nizom različitih međunarodnih zakona visokih standarda kontrolira distribucija takve opreme u suvremenom svijetu. I rekao bih, moj osobni osjećaj, siguran sam poznavajući određene osobe, da Ministarstvo gospodarstva ima stručne iskusne eksperte koji se mogu nositi sa složenošću tih arbitraža. Zaključiti što je proizvod iako on postoji u listi roba, nije trivijalna, ni jednostavna zadaća, nego zahtijeva multidisciplinarna znanja i ekspertize iz čitavog niza područja i o tome ću isto tako nešto reći. Što znače robe sa dvostrukom namjenom, kompjuterski programi i informacije, ja bih rekao i znanja koja pripadaju tom području. Sjećam se dobro kada sam prije tridesetak godina, kao mladi inženjer dobio na stol jedan papir od jednog iskusnog profesora koji se bavio raketnim sustavima, predavao je mehaniku leta i aerodinamiku, i onda mi je rekao, kaže Krešimire, kaže za ovu stranicu papira možeš dobiti milijun dolara. Ja sam rekao, kako? Pa, on kaže ovo su ti aerodinamički derivativi "P" i "T" rakete. Da bi se došlo do tih podataka morate u aerodinamičkim tunelima mjesecima provoditi ispitivanja, a da bi se to moglo, gotovo polovina u bivšoj državi tadašnjeg Đerdapa je napajala aerodinamičke tunele koji su osiguravali takva eksperimentiranja. Prema tome, radi se zaista o vrlo složenim proizvodima, tehnologijama, znanjima, čija distribucija danas u ovakvom svijetu kakav je, zaslužuje posebnu kontrolu. Sastavni i važni dio ovog prijedloga zakona, je i popis roba dualne namjene. Taj popis roba je vrlo indikativan i vrlo koristan i vrlo značajan, opet sa aspekta razvoja gospodarstva, razvoja tehnologija itd. Kao što je i rečeno u ovom dokumentu, kao i prošle godine najveći broj promjena bio je u kategorijama kojima je zamijećen najveći tehnološki napredak. Iz godine u godinu se mijenjaju liste popisa roba dualne namjene, kao posljedica tehnološkog razvitka, znanstvenog istraživanja itd. glavne i ključne promjene dogodile su se u poglavlju 3, odnosno kategoriji 3, koja se odnosi na elektroniku. Zatim u poglavlju 6, koja se odnosi na senzore i lasere itd. i iz tih razloga jako je važno kada bi se gledala formalna statistika, u kojoj mjeri se robe dualne namjene, posebno ove kategorije 3, koje predstavljaju najsloženije, najsuvremenije elektroničke sustave, uvoze u Republici Hrvatskoj, jer to je na neki način indikator razvijenosti jednog gospodarstva. Između nekoliko stotina stranica na kojima se nalaze popis različitih kategorija ovih roba, ja ću istaknuti neke koje su mi dobro prepoznatljive, s obzirom da jesam inženjer elektrotehnike i mogu kompetentno reći što to znači. Malolitni integrirani krugovi, hibridni integrirani sklopovi, integrirani sklopovi s više čipova, optički integrirani sklopovi itd. mikroprocesori, mikročipovi, brze memorije, furirovi procesori, neuralne mreže, ali svi ti sustavi koji rade u tzv. proširenom temperaturnom području i zbog toga mogu biti primljeni u vojnim sustavima, jer imaju tako stroge temperaturne i tehnološke zahtjeve i isključiva i jedina namjena, obično kada se takvim sustavima uručuju, jesu rad u otežanim uvijenima u okolini, prije svega vojni sustavi zahtijevaju takve aplikacije, takve zahtjeve. Digitalni procesori signala, analogno digitalni, digitalno analogni konverteri, kada se pogledaju njihove karakteristike oko rezolucije, brzina konverzije , onda se vidi da je to gornja tehnološka špica onoga što proizvode najsuvremenije, najnaprednije tvrtke suvremenog svijeta. I zbog toga, kada govorimo na taj način o popisu robe dualne namjene, onda zaista govorimo o sposobnostima određenih gospodarstava da koriste Takva tehnologija daje upravo ono što se kaže visoko konkurentan proizvod. Svakako prevesti sve ovo što je bilo u ovom zakonu, nije bilo jednostavno ni lako, pa sad o tome ne bih više govorio. I na kraju, s obzirom da vidim da je vrijeme brzo prošlo, rekao bih sljedeće. Napravljen je važan korak u ovom zakonu i zbog toga bih na kraju pohvalio ovaj zakon. Kada sam govorio prije 4 godine, onda sam rekao otprilike, s obzirom na karakter ovih roba, kaznene odredbe su nedopustivo niske. tisuća kuna za nekoga tko može ugroziti politički integritet Hrvatske države na međunarodnoj sceni, izvozeći bez dozvola robu dualne namjene koja se može primijeniti u suvremenim koji mogu biti zloupotrijebljeni u okviru onoga što zovemo međunarodni terorizam. Vrlo skoro te su kaznene odredbe promijenjene 2004. u lipnju. Tada je rečeno sljedeće, novčanom kaznom kazniti će najviše 250% vrijednosti izvezenog posla a ne manje od 50 tisuća kuna i govoreći opet o tim kaznenim odredbama, rekao sam nisu sukladne značenju i veličini mogućeg prekršaja sa teškim političkim posljedicama za Republiku Hrvatsku. I sada, evo došli smo do ove zadnje verzije, ovoga zakona koji ćemo, koji će za koji dan biti usvojen u kojem je jasno prepoznat, karakter i osjetljivost proliferacija roba sa dualnom namjenom. I u članku 18.a, s time zaključujem stoji između ostaloga sljedeće. Osobe pravne ili fizičke koje koje to učine biti će kažnjene zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina sukladno težini prekršaja. U tom smislu podupirem ovu modifikaciju ovoga zakona i čini mi se da on pokazuje da je u punoj mjeri

predstavnici ministarstva, predstavnici ministarstva, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je drugo čitanje Konačnoga prijedloga zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom. Pozitivno smo raspravljali i o prvom prijedlogu ovoga zakona u prvoj raspravi i kako je rekla državna tajnica, prijedlozi i primjedbe su prihvaćene i ugrađene u tekst konačnoga prijedloga zakona pa je za očekivati da jednoglasno prihvatimo ovaj zakon, samo jedan u nizu zakona koje zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Iz izmjene članka 1. ovoga zakona u odnosu na prvo čitanje koji sada glasi, citiram: "Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za izvoz i provoz robe sa dvojnom namjenom, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u svezi sa robom s dvojnom namjenom, nadležnost tijela države uprave u provedbi ovoga zakona, prava i obveze izvoznika koji obavljaju izvoz robe sa dvojnom namjenom i pružatelja brokerskih usluga i tehničke pomoći u svezi sa robom sa dvojnom namjenom.", te cijelog niza članaka koji proizlaze iz predloženih izmjena i na Odboru za gospodarstvo i ovdje u raspravi. Vidljivo je da je prihvaćeno i ugrađeno stvarno u zakonu ono što je bilo i predloženo. Kako je već rečeno, roba sa dvojnom namjenom je ona roba uključujući i računalne programe, tehnologiju računalnog koja se može koristiti kako u civilne tako i u vojne, što podrazumijeva naravno i terorističke svrhe. Isto tako i roba koja može biti upotrijebljena u neeksplozivne svrhe ali i ona koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih i eksplozivnih naprava. Upravo zbog toga promet tom robom zahtijeva i posebnu pažnju. Upravo u tome i je važnost dosadašnjeg Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom i u njegovoj zadaći nadzora nad prometom takve robe, naravno i izvozom takve robe. Donošenjem ovoga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom želi se ojačati u unaprijediti postojeći sustav nadzora, izvoza robe sa dvojnom namjenom u Republici Hrvatskoj i u tome je za Hrvatsku najveći značaj donošenja ovoga zakona naravno uz usklađenje sa zakonodavstvom Europske unije. Naravno da ću se pozitivno izjasniti o ovom zakonu a vjerujem da će to učiniti i ostale kolegice i kolege u ovom Visokom domu. Hvala.

širokoj potpori ovom izuzetno bitnom zakonu. Ovaj zakon ne bi se mogao provesti da ne postoji kao što je uvaženi zastupnik Čosić spomenuo da nema uredbe o popisu robe dvojne namjene iz koje se na 220 stranica vidi popis od tisuća i tisuća, desetaka tisuća roba koje mogu imati kako mirnodopsku tako i naravno onu neželjenu svrhu. U tom smislu, naravno naše gospodarstvo kao i svi zainteresirani u "Narodnim novinama" br. 57./08. mogu vidjeti točnu kategorizaciju, točnu vrstu robe koju smo identificirali sukladno između ostalog …/Govornik se ne razumije./… australskoj skupini kao i kemijskoj konvenciji robu sa …/Govornik se ne razumije./… odnosno robu dvojne namjene koja je između ostaloga usklađena i sa uredbom 1183. iz 2007. 2007. godine. Na ovaj zakon podnijeta su dva amandmana. Jedan od strane Odbora za zakonodavstvo kojeg Vlada evo ovim putem, slobodna sam reći, prihvaća, kao i Klub zastupnika HDZ-a kojeg Vlada također ovim putem, koristim ovu priliku prihvatiti i taj amandman. I još jedanput zahvaliti svima na prepoznavanju tihog i kvalitetnog rada, Ministarstvo gospodarstva, Vlada Republike Hrvatske, naravno ono što je presudno također u primjeni ovoga zakona je i naš vlastiti administrativni kapacitet i u tom segmentu zahvaljujem na prepoznavanju ljudi koji rade i stoje iza ovoga zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. A odlučivati će se nakon što se steknu uvjeti.